Моля за регистрация!

Уважаеми колеги, дали ще мотивирам някой от Вас да се регистрира, ако кажа, че ще направя предложение по чл. 47, ал. 5? Това, за което всички настоявате да бъде включено в Програмата, господин Цонев.

Уважаеми колеги, моля да заемете местата си!

Уважаеми колеги, моля да заемете местата си, още веднъж приканвам. Моля за регистрация.

по конституционно дело № 4 от 2022 г. Този проект на решение е внесен от Ива Митева и група народни представители, разгледан е от двете комисии, на които е разпределен, и има постъпили доклади по него. Моля, режим на гласуване.

Прегласуваме, колеги, направеното от мен процедурно предложение за включване на нова точка в дневния ред.

точка в дневния ред. Гласували 214 народни представители: за 186, против няма, въздържали се 28. Предложението е прието. Следва няколко съобщения да Ви изчета. Първото от тях: В Народното събрание е постъпил Доклад за изпълнението

На 27 юли 2022 г. в Народното събрание е постъпил препис от Решение № 10 от 26 юли 2022 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 21 от 2021 г. Решението си Конституционният съд обявява за противоконституционен § 23 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община.

Писмото е адресирано и предоставено на Комисията по здравеопазването и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. С резолюция на председателя на Народното събрание писмото, заедно с приложенията към него, са изпратени на народните представители на електронните им пощи. И последното съобщение: министърът на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолети с екипажи съответно от състава на Кралските военновъздушни Издадените заповеди са в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаещи преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положително становище на компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи. Уведомленията са постъпили на 27 юли 2022 г., съответно с входящ № 47-203-09-78 и 79, и са предоставени на Комисията по отбрана. Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно Проект на решение за уреждане на последиците от Решение на Конституционния съд № 8 от 2022 г. по конституционно дело № 4 от 2022 г., г., № 47-254-02-89, внесен от Ива Митева и група народни представители на 27 юли 2022 г. На свое извънредно заседание, проведено на 27 юли 2022 г., Комисията по енергетика обсъди Проект на решение за уреждане на последиците от Решение на Конституционния съд № 8 от 2022 г. по конституционно дело № 4 от 2022 г., № 47-254-02-89, внесен от Ива Митева и група народни представители на 27 юли 2022 г. Мотивите на Проекта на решението бяха представени от госпожа Митева. С Решение на Конституционния съд № 8 от 2022 г. по конституционно дело № 4 от 2022 г. Решението на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (обн., ДВ, бр. 13 от 2022 г.) е обявено за противоконституционно. За уреждане на последиците от това решение трябва да се има предвид следното: 1. С Решение на Конституционния съд № 3 от 2020 г. по конституционно дело № 5 от 2019 г. съдът е постановил, че обявените за противоконституционни решения на Народното събрание са невалидни от приемането или издаването им.

На 2 април 2015 г., в съответствие със Закона за енергетиката, Народното събрание като орган по назначаване на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране със свое решение е избрало за председател на Комисията господин Иван Николаев Иванов. Въз основа на посоченото и за уреждане на последиците от Решение на Конституционния съд № 8 от 2022 г. с Проекта на решение се предлага на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 90, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, чл. 22, ал. 4 от Закона за Конституционния съд и чл. 11, ал. 5, изречение второ от Закона за енергетиката господин Иван Николаев Иванов да продължи да изпълнява функциите си като председател на Комисията за енергийно и водно регулиране и след изтичането на мандата му до встъпване в длъжност на нов председател. След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 10 гласа „за“, без „против“ и 8 „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за уреждане на последиците от Решение на Конституционния съд № 8 от 2022

Моля Ви да изчетете и Проекта за решение, господин Рибарски. основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 90, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, чл. 22, ал. 4 от Закона за Конституционния съд и чл. 11, ал. 5, изречение второ от Закона за енергетиката

Иван Николаев Иванов, избран за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране с Решение на Народното събрание от 2 април 2015 г., продължава да изпълнява функциите на председател на Комисията до встъпването в длъжност на нов председател.“ Благодаря. Господин Матеев, заповядайте да ни запознаете с Доклада на Комисията по конституционни и правни въпроси. Имате думата.

от Решение на Конституционния съд № 8 от 2022 г. по конституционно дело № 4 от 2022 г., № 47-254-02-89, внесен от Ива Митева Йорданова-Рупчева и група народни представители на 27 юли 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 27 юли 2022 г., Комисията по конституционни и правни въпроси обсъди Проект на решение за уреждане на последиците от Решение на Конституционния съд № 8 от 2022 г. по конституционно дело

С Проекта на решение се уреждат последиците от Решение на Конституционния съд № 8 от 2022 г. по конституционно дело № 4 от 2022 г., с което Решението на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране е обявено за противоконституционно. Госпожа Мострова уточни, че обявените за противоконституционни решения на Народното събрание са невалидни от приемането или издаването им и съгласно чл. 90, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание следва да се уредят възникналите правни последици от обявения за противоконституционен акт. Тя посочи, че с Проекта на решение се предлага господин Иван Николаев Иванов да продължи да изпълнява функциите си като председател на Комисията за енергийно и водно регулиране и след изтичането на мандата му до встъпване в длъжност на нов председател. Народният представител Бранимир Балачев изрази положително становище към предложения проект на решение, като допълни, че Комисията не може да остане без председател. След проведеното обсъждане Комисията по конституционни и правни въпроси с 8 гласа „за“, без „против“ и 3 гласа „въздържал се“ подкрепи Проект на решение за уреждане на последиците от Решение на Конституционния съд № 8 от 2022 г. по конституционно дело № 4 от 2022 г.,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! С Решение № 8 от 2022 г. Конституционният съд показа, че е истински гарант за конституционния ред и правовата държава. Решението стъпва на нарушаване на принципите на правовата държава с неговите елементи правна сигурност и предвидимост и недопускането на приемането на актове, които не са ясни, които не са предвидими и които водят до ретроактивно действие. Заявката за този вид решение Конституционният съд даде още с Решение № 1 от 2020 г., като сега затвърди разбирането, че Народното събрание вече не е господар на своите решения, а е призван да не допусне приемането на противоконституционни актове. Предлаганото решение днес има за една-единствена цел Народното събрание да изпълни своето задължение и да уреди последиците от Решение № 8 на Конституционния съд. Днес в изказвания на народни представители чувах как от „Има такъв народ“, ГЕРБ и ДПС искаме да върнем Иван Иванов на поста председател на КЕВР. Не, не искаме да върнем Иван Иванов на поста председател на КЕВР, защото това се случва автоматично по силата на Решението на Конституционния съд, по силата на практиката на Конституционния съд, по силата на некомпетентността в управляващата коалиция и поради липсата на коалиционна култура от един от коалиционните партньори. партньори. Съгласно Решението председателят на КЕВР се приема, че той не е избран, че той е незаконно встъпил в длъжността си и съгласно Решение № 3 на Конституционния съд от 2020 г. това се случва от датата на приемане на акта на Народното събрание. За съжаление, няма как, още повече че отивайки на избори, да оставим КЕВР без председател, тъй като с промяната в Закона ние намалихме членовете от девет съставите са по двама членове, като председателят е балансьор и на двете места. Оставяйки КЕВР без председател, това означава съставите да заседават с по двама, да няма кой да ги свиква, да няма кой да разписва индивидуалните актове включително, които председателят издава, включително извършванията на плащанията в Комисията неприемането на едно такова решение би поставило наистина пред угроза цялата работа на Комисията за енергийно и водно регулиране до конституирането на нов парламент и до избора на нов председател. Вчера видяхме опит за промяна в Закона за енергетиката, предлагайки се

този закон да влиза за разглеждане в пленарната зала, защото смятаме, че избирайки един от членовете за председател, отново няма да решим нито един въпрос. Отново единият състав ще остане с двама членове, което ще доведе отново до абсурд в приемането на решения. За съжаление, това решение рефлектира и върху самия председател в момента, който беше до влизане в сила на това решение на КЕВР. И със съжаление бих могла да кажа, че този млад човек понесе най-големите негативи, защото за него оттук нататък ще стои под въпрос дали всички негови актове ще бъдат атакувани в съда, затова дали всички назначения ще бъдат обявени за нищожни, затова, че той трябва да върне всичко, което е взел от КЕВР като заплати, като компенсации, като командировъчни и мисля, че КЕВР трябва да се обърне към Министерския съвет, за да получат становище за практиката им във връзка с един друг акт, който беше обявен за противоконституционен и един друг министър-председател в оставка мина по този път. Затова призовавам всички Вас да подкрепите това решение, за да излезем от тази ситуация, да отидем на избори поне спокойни, че не сме оставили в хаос енергетиката. И това решение, накрая ще кажа, че е добър знак, че професионалистите трябва да бъдат слушани, да бъдат чувани и затова, че в една правова държава властта трябва да се подчинява на правото, а не правото да се подчинява на властта. Благодаря Ви. Ви, госпожо Митева. Колеги, дотолкова, доколкото госпожа Митева премина становището по вносител в изказване, съответно ще дам думата на колеги, които искат да направят реплики. Има ли такива? Николай Ангов. Заповядайте, господин Ангов, за реплика.

сравнително бързо и въпреки че беше недоизкусурена, по принцип дава решение в случаите, в които по някаква причина избраният председател на КЕВР не може да изпълнява своята своята дейност и се налага да бъде заменен с член от Комисията, което може да се случи винаги и по всякакви причини. Така че сега твърде с лека ръка беше отхвърлено това предложение, пак казвам, не беше перфектно, но трябва да имаме предвид и тази хипотеза. Другата част, която беше адресирана най-вече май към „Продължаваме Промяната“, и най-вече коалиционната култура, е много смешно партия, която няма никаква политическа култура, партия, която подменя това, за което избирателите са я пратили, а избирателите са Ви изпратили тук за една нормална държава, за една промяна на модела, който съществуваше досега, моделът на еднолично управление и корупция на ГЕРБ да бъде сменен с едно нормално управление. Вие подменихте вота на избирателите и не защитихте това, за което избирателите са Ви изпратили. Така че няма какво да ни говорите на нас за коалиционна култура. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Ангов. Други реплики има ли? Заповядайте, господин Абровски.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Митева, когато отговаряте на господин Ангов,

На първо място, освобождаването на председателя поради фактическа невъзможност да изпълнява задълженията, няма нищо общо с тази хипотеза. Тук нямаме такава хипотеза и той не може да си отиде на това основание. Той просто си отива, защото никога не е бил избиран и никога не е бил избиран, защото никой не се вслуша в нашето становище. Господин Йорданов след малко ще покаже нашия законопроект, който беше внесен и който след като беше внесен, ни бяхте накарали да го оттеглим. След като имаше и много дебати в пленарната зала, никой не се вслуша в това, което се казва. Затова казвам, че ние не се слушаме и не се чуваме. На второ място, по отношение на коалиционната култура. Ние сме тук аз през цялото време по време на изборната кампания говорих, че ние ще правим едно ново законодателство, че ние ще правим работни групи, че ние ще правим експертни групи, че ние ще слушаме какво искат заинтересованите страни, ще слушаме професионалистите и няма да работим така, както са работили до този За съжаление, това, което видях аз, е нито една работна група по нито един важен закон, което никога за последните 20 години не се е случвало, видях една аматьорщина, видях един опит да се законодателства на коляно

наложихме мораториум върху цените и само заради волята в тази зала това решение не беше атакувано в Конституционния съд и Ви гарантирам, че то щеше да бъде обявено за противоконституционно. Започнахме с противоконституционен акт, завършихме с противоконституционен акт. Знаете ли, господин Ангов, че в Конституционния съд в момента за шест месеца управление ние имаме два пъти повече внесени искания за обявяване на противоконституционност на актове, приети в този период, отколкото за цялата 2020 г.?

за висшето образование също щеше да е противоконституционно, тоест ние колкото акта имахме – имахме два основни акта, приети този парламент: ЗСВ – закриването на Спецсъда,

че преди 120 години професор Стефан Киров – основателят на Конституционната катедра в Университета говори за този законодателен разврат, който в момента го наблюдаваме в Народното събрание и това наистина е позор!

всичко това, което е казано преди мен, може и да е 200% вярно, но нека днес малко преди да си отидем от тази зала, виждам, че постоянно подвиквате от място: „Времето“ – Вашето време свърши, колеги, но това не означава, че нямате право да се кандидатирате още веднъж. Да се появите тук, но вече по-обучени, опитни, да не продължавам с другите неща, които би трябвало да придобивате. Господин Председател, ще помоля цялата зала да подкрепим Решението, което ни е предложено от Енергийната комисия. Аз специално и нашето предложение, което вчера цял ден Ви молихме да разглеждаме, си го оттеглих от залата, така както и от ГЕРБ оттеглиха тяхното предложение, с една-единствена цел: ако в началото, не искам да кажа, когато нямаше чуваемост, когато Вие внасяхте законопроекти и ние Ви обяснявахме тук, че всичко това, което правите, е противоконституционно, Вие не чувахте тогава.

Макар че не е далече на Вас и това да Ви се случи, Вие пак няма да разберете от дума. Колеги, оставих Ви тогава в Заключителните разпоредби да решим въпроса, който днес от Конституционния съд трябваше да бъде решен. Ива Митева оттегли в Комисията предложението си, но аз оставих до последно в тази зала да бъде разгледано и когато всички Вие казахте, че няма да го подкрепите и го оттеглих, затова днес сме тук – затова разглеждаме всичко това, което Конституционният съд ни изпрати. Няма нищо лошо, случва се и в добрите семейства, но се вземат мерки след това. Вие продължавате и след като се разведохте вече с управлението, продължавате да се държите арогантно, продължавате да се държите

И сега, колеги, тъй като ми се налага да изляза поради лични причини, аз ще гласувам за и ще помоля групата да гласуваме за. Ще помоля и Промяната – продължавате ли я, прекратявате ли я тая промяна, да бъдете веднъж повече мъже, отколкото би било необходимо. Когато трябваше да гласувате този законопроект, не го направихте – поне днес подкрепете това решение. Ние оттеглихме нашите предложения с ясното съзнание, че и нашите предложения, и на ГЕРБ предложенията, и на госпожа Ива Митева предложенията са по една и съща тема, по един и същи въпрос разрешават. Но дадохме възможност пак на онази цялостната коалиция, която тогава създадохте и днес виждаме, че тя не е била коалиция, тя е била отделна губерния – всяка политическа формация за разрешаване на собствените си лични въпроси. И така както започнахте с енергетика, ще Ви кажа: ще завършите и с енергетиката управлението си.

не се различават от тези двата кораба, които отидоха и договориха с Америка. Или още веднъж: да си натиснем егото, да не търсим кой е бил прав, кой не е бил прав, да кажем, че Конституционният съд е взел правилно решение, което не можем да оспорим, и следващото решение, което трябва да вземе Народното събрание, е това решение, което е взето от Комисията – нека всеки един от нас да сведе глава, да натисне зеленото копче и по живо по здраво на избори и дано да се видим и в следващото Народно събрание.

Искат решенията да не се взимат на база в кое чекмедже колко пари ще отидат, а на база каква ще е полезността на тези инвестиции за обществото. Аз затова съм тук, госпожо Митева.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Аз в началото все пак искам да призова и госпожа Митева, и господин Ангов, и всички, да запазим добрия тон. кажа, строго формален и не би следвало да се използва за политически нападки, още повече ако сега започнем да вдигаме напрежението в залата, мисля, че няма да се отрази добре на Решението, което трябва да приемем. Просто трябва да го приемем и в този смисъл искам да кажа няколко думи, като Ви разкажа една история. Много пъти от тази трибуна казвам, че България не е започнала преди 10 или 12 години, тя има история. Парламентаризмът също има история. Значи тези казуси са се случвали на нашите предшественици, те са ги решавали по един или друг начин. Искам да Ви разкажа за аналогичен казус от 1997 г., в който по стечение на обстоятелствата аз бях участник. 1997 г. изборите ги спечели СДС с Иван Костов със 137 народни представители, ако не се лъжа – това е най-голямото мнозинство, постигано във времето на демократичния преход.

по закон следва да се избират от Народното събрание или те така са си мислили – Стефан Димитров и Лиляна Попова. БСП, тогава в опозиция, реагира остро, казва, че изборът е незаконен и напуска залата. Няколко дни по-късно ДПС депозира искане в Конституционния съд за обявяване на избора за противоконституционен и на 6 ноември същата 1997 г. Конституционният съд казва, че – да, изборът на Стефан Димитров и на Лиляна Попова за генерални директор съответно на БНТ и БНР е незаконен.

общо с темата! РАДОМИР ЧОЛАКОВ: Казват, че в 3-дневен срок след публикуването обнародването на Решението на Конституционния съд старите генерални директори трябва да се върнат на постовете си автоматично.

Екатерина Михайлова – председател на парламентарната група на СДС, говори тогава тук, от тази трибуна, че трябва да се намери цивилизовано решение и евентуално трябва да се промени Законът за радиото и телевизията, за да може изборът пак да се направи на същите хора, само че този път да е законосъобразен. Стефан Савов тогава – нали си спомняте кой беше Стефан Савов, заявява, че няма да прави форсмажорни промени на Закона, за да не се стига до нови нарушения на Конституцията. На 21 ноември 1997 г. Решението е обнародвано в „Държавен вестник“. На 26-и, колеги, Иван Токаджиев и Вячеслав Тунев – бивши генерални директори, се върнаха. Те просто се върнаха и седнаха на столовете си. Цитирам Ви тези имена, за да знаете, че тези юристи са били на мнение, че решенията на Конституционния съд влизат в сила автоматично, няма нужда от нищо повече и това се случи. И се случи пред очите ми, в крайна сметка пред очите на цялото общество. Отворете стенографските записки, отворете старите вестници и ще видите, че е така. Сега, в момента, народното представителство приема, че е хубаво да има акт – аз нямам нищо против, ние ще го подкрепим, разбира се. Искам да Ви кажа, че е хубаво този акт да бъде подкрепен, за да може да се успокои обстановката около КЕВР. Искам да Ви кажа, че Иван Иванов е възстановен така или иначе на базата на Решението на Конституционния съд и ние просто в момента трябва да формализираме и констатираме този акт.

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Радвам се, че тонът в залата се успокои, защото не е необходимо да има такова напрежение, и то по един въпрос, който касае всяко едно българско семейство и икономиката на страната. Вчера ние от БСП Ви предложихме трайно решение и една законодателна програма, в която се включваше и избор на председател. За жалост, това беше отхвърлено от Народното събрание. Считаме, че това беше правилният път и това беше правилният и много по-сигурен подход за развитието като цяло на икономиката на страната ни и в частност енергетиката. Затова днес ние няма да участваме в това гласуване и няма да подкрепим подобно искане. Нека да се спази виждането такова, каквото е било на Конституционния съд. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Гуцанов. Има ли реплики? Няма. За изказване – господин Йорданов, заповядайте, имате думата.

Благодаря, господин Председател. Малко да изострим тона, че много кротичко стана пък за мен. От тази трибуна обикновено абсолютно безогледно се говорят лъжи, затова е хубаво от време на време от нея да се казват и някои истини. Попаднахме в тази нелепа ситуация в Народното събрание заради Лена Бориславова. Това е истината. Това е Законопроектът, който внесохме на 17

В момента, в който го внесохме, лицето Лена Бориславова, която е говорител на премиера (реплика опищя офиса, тоест стаята на зам.-председателя Ива Митева, по телефона, аз бях вътре – да се махне този параграф. Ива обясни, че това ще падне в Конституционния съд. Тя продължи да пищи по темата да се маха, след което ние взехме под мое давление – тъпо, коалиционно решение да подкрепим искането на коалиционния си партньор с ясното съзнание, че е тъпо, но нали бяхме коалиция. Защото, колеги, да си коалиция с „Продължаваме Промяната“ означава да им се съгласяваш на всички глупости. А ако кажеш, че нещо не е правилно, те те обявяват за съдружник на ГЕРБ, ДПС, ВМРО, баба Яга, дядо Мраз, Снежанка и който се сетят още. Ако не се съгласяваш с тях, ти си враг. И ние шест месеца търпяхме и се съгласявахме, но имахме глупостта да казваме, че правят глупости вътре, на коалиционни съвети, вследствие на което ние се превърнахме във вътрешен враг. Лицето Лена Бориславова – не знам защо минава за добър юрист! Два пъти се издъни с две нейни искания, с две нейни настоявания,

Два пъти се издъни професионално и два пъти Конституционният съд ни резна зелките, образно казано, за глупави, некомпетентни юридически решения.

Вижте само как се казва Решението, което ще трябва да приемем! Проект за решение, уреждащо последиците от решение на Конституционния съд“. Последиците! Ние ги натворихме тези последици – ние от „Има такъв народ“ с тъпото си коалиционно съгласие Лена Бориславова с нейната юридическа некомпетентност и способността ѝ да върти цялата парламентарна група и Министерския съвет на малкия си пръст, образно казано. Да дойде за лично обяснение, да ме опровергае. И сега, ако някой връща Иван Иванов – тази нелепа фраза, защото всъщност председател на КЕВР не е имало. Той не съществува – оня младеж, който дори не отговаря на условията и Вие много добре го знаете. Ние там също тъпо и упорито се правехме на фикуси тук, когато го атакуваха за това, че той не отговаря на никакви условия. Ако някой връща Иван Иванов, това е Лена Бориславова и аз на негово място – на Иван Иванов, бих изпратил цветя и бонбони за благодарност. Благодаря. Господин Митев – за реплика, след това господин Добрев. Заповядайте, господин Митев. Колеги, моля за тишина в залата! не съм съгласен с Вас, когато ние бяхме коалиционни партньори дълго време и решенията, които взехме заедно, трябва заедно да понесем отговорност за тях и за това дали са били добри тези решения. Съгласен съм с Вас, че казахте да, а „Има такъв народ“ тогава направи грешката да подкрепи това решение или да не му се противопоставя достатъчно. Господин Йорданов, това решение беше взето месец януари и тогава Вашето мнение и мнението на госпожа Ива Митева Митева от професионална гледна точка бяха взети под внимание. Вие много добре го знаете, Вие сте участвали на тези коалиционни съвети, така че да излизате днес и да атакувате един човек от трибуната, който не е в залата и не може да се защити, не смятам, че това е достойно поведение, господин Йорданов. От друга страна, мисля, че когато има някакъв проблем и нещо се е случило, трябва всички, които са участвали в това решение, да поемат своята отговорност. И пак казвам: да атакуваш някой, който не е в залата и не може да се защити, не е достойно поведение и аз вярвам, че независимо от ситуацията, която е в момента и какво се е случило, имаме възможност в малкото време, което остава, да проявим мъжкарство и достойно поведение, и вярвам, че Вие сте способен да го направите. Благодаря. (Шум и реплики от Колеги, моля за тишина в залата! Господин Добрев – за втора реплика, имате думата. Господин Йорданов, аз не съм съгласен с Вас за Лена Бориславова. Аз не съм юрист и не мога да преценя нейните качества като юрист, но аз имам голяма надежда в нея като енергетик. Защото тя заяви преди един месец, когато газът беше 160 лв., че ще стане четири пъти по-евтин, тоест от 160 лв. ще стане 40 лв. Всъщност от други ден газът ще е 300 лв., няма да е 40, но аз все още имам надежда в госпожа Лена Бориславова, че ще го направи 40. Няма. За дуплика – господин Йорданов, имате думата. Много е топло в залата. Благодаря. Господин Митев, първо, ние си носим коалиционната отговорност, носим си я и сега се срамуваме заедно с Вас, тоест ние се срамуваме, а Вие не. Тук не гледам срам във Вашата половина. Тези решения ги взимахме по-скоро не ги взимахме заедно, а ги взимахте Вие, а ние се съгласявахме. Това беше и това наистина е наша вина, така е. И ако ние я отстоявахме още тогава, тази коалиция щеше да се разпадне още през февруари, защото глупостите и несъобразяването и некомпетентността от Вашата половина основно от Лена Бориславова, защото тя взима решенията, започнаха още тогава. Част от законите, които са лобистки, Ива Митева много подробно може да Ви обясни към кои точно ще бъдат пренасочени пари, за които ние бяхме против. Тя беше против на тези коалиционни съвети, на които аз съм бил, а Вие не сте били в момента си ги бяхте набутали в бъдещата управленска програма, а това са лобистки закони, облагодетелстващи определени юридически лица. Що се отнася до мъжкарството, аз за Лена какво казах, освен че е некомпетентен юрист, това няма значение – дали е жена, или мъж. То тук има... Дали съм я нападал, защото не е била в залата? Извинявайте, но тя е взимала решения, които имат отражения върху цялата държава. То и Кирил Петков не е в залата, да го нападна и него. Трябва ли да си мълча за него

Благодаря Ви, господин Председател. Най-напред Ви моля оттук нататък на трибуната да допускате хора, които са прилично облечени, защото някой от нас може да си позволи да се появи тук и по бермудки. тук и по бермудки. Уважаеми колеги, аз се изказвам като член на парламентарната Комисия по енергетика. На вчерашното заседание на Комисията мисля, че всички колеги, които присъстваха, направиха всичко възможно да се реши проблемът с кризата в КЕВР. Имаше възможност да заслушаме главния секретар на КЕВР и членовете на КЕВР. За съжаление, не мога да си обясня защо колегите от ГЕРБ-СДС и ДПС отказаха и напуснаха, а на това изслушване се чуха още някои много лоши неща. Оказа се, колеги, и всички ние трябва да знаем и всички Вие трябва да знаете, защото в следващото Народно събрание – надявам се голяма част от Вас да бъдат в тази зала, ще имаме проблем със снабдяването не само със синьо гориво, а ще имаме проблем със снабдяването и с питейна вода. От изслушването вчера се оказа, че от 51 ВиК дружества само 14 имат приети петгодишни планове за дейност, 4 са в процедура и остават още 33 ВиК дружества с неясна съдба, и може да се окаже, че ще бъдем в тежка ситуация. Това ще бъде голям проблем, госпожо Атанасова, и за следващото Народно събрание.

следващите колеги, които ще бъдат в тази зала, трябва да направят всичко възможно да се промени Законът за енергетиката и да се определи категория „енергийно бедни“ и не само други. И нещо, което госпожа Митева спомена, това не се отнася към сегашния случай, а следващото Народно събрание трябва да помисли, ако наистина има трайна невъзможност за председател на Народното събрание – по една или друга причина излиза от строя, да е жив и здрав, членовете на КЕВР да имат възможност да изберат временно изпълняващ,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Обръщам се първо към „Продължаваме Промяната“, защото във вчерашния ден в Комисията по енергетика не подкрепиха Решението, което е предмет на гласуване по тази точка – въздържаха се и показаха, че не го възприемат. Излизам извън последвалите след това публикации и медийни изяви, които твърдят, че възстановяването на Иван Иванов е по желание на определени парламентарни групи, защото това, първо, не е вярно, то е по силата на конституционното решение, но се надявам, че осъзнават важността на това, което трябва да се случи днес. Призовавам Ви да подкрепите Решението, защото то ще даде стабилност на Комисията за водно и енергийно регулиране и ще даде възможност тя да функционира. С промените, които бяха приети в Закона за енергетиката, когато приемахме и процедурните правила за избор на председател на Комисията, ние намалихме състава от девет на пет човека. Тогава бяха използвани много аргументи за това защо този състав не трябва да бъде намаляван, но никой от Вас не пожела да се вслуша. Разговорите бяха превърнати отново в някаква хумористична сценка – слушахме какви ли не подвиквания от залата, но аргументите не бяха чути. Днес се надявам поне в края на този политически мандат, в края на живота на днешния парламент, че поне това сте научили, че от време на време е хубаво да се вслушваш в това, което ти говорят онези, които имат повече опит. Да поставяш под въпрос и под съмнение винаги добронамереността на опозицията и на народните представители изобщо е дълбоко погрешно, защото всеки един народен представител в тази зала представлява определена група избиратели. И повярвайте ми, всеки един от нас иска да може да взима най правилните решения не само за своите избиратели, но и за българската държава. Убедена съм, че и Вие искате да може да взимате такива решения – доказахте, че не можете да ги взимате. Поради тази причина се надявам, че днес ще подкрепите Проекта за решение, защото… Защо е важно всъщност да има такова решение? На практика може и без него. По силата на това конституционно решение Иван Иванов в момента е председател на КЕВР, той не е подавал оставка, тя не е гласувана от Народното събрание, а изборът на нов председател е противоконституционен, тоест той не се е състоял. Необходимо е обаче да има решение на Народното събрание по следната причина, колеги – лекотата, с която се правят внушения, лекотата, с която се лепят етикети както от тази трибуна, така и в политическото пространство, в медиите, във всички изяви, които различните представители на различни политически формации имат, е плашеща. Господин Иван Иванов е заплашен утре да бъде обявен за мафиот, самонастанил се, узурпатор на председателското място на КЕВР и не смятам, че трябва да причиняваме това нещо на един доказал се професионалист. В този смисъл ние взимаме едно решение, което може би не е правно необходимо, но с което даваме спокойствие на Комисията за енергийно и водно регулиране да може да изпълнява функциите си до избора на нов председател. И понеже присъствах вчера в Комисията по енергетика, и да – тръгнахме си, когато започна изслушването на членовете на КЕВР, защото, уважаеми колеги, нали си давате сметка, че дори и в сегашния състав на Комисията има още един член, който е избран при нарушение на абсолютно същите правила и законови норми, както и председателят на КЕВР?! Хубаво беше това изслушване да се е състояло преди това, хубаво беше да се сещаме както да изслушваме, така и да разговаряме с членовете на Комисията, не когато има пожар и когато ситуацията се нуждае от спешно решение. За съжаление, не разговаряхме, не се изслушвахме – не, не правихме работни групи, нямаше нов модел на законодателство. Наблюдавахме как се съкращават срокове, как се бърза, как законите се подготвят от определени кантори или изключително грамотни юристи извън парламента и никога не чуваха мнението и доводите на останалите колеги в залата. Аз съм убедена, че и тук има достатъчно грамотни юристи и в това отношение, аз смятам, че грешката е на цялото Народно събрание и най-вече на най-голямата парламентарна група, която имаше претенциите да бъде властелин на пръстените. И понеже тази сутрин чух от господин Божанков, който призова президента на нашата Република да се върне в светлата страна – разбирам, че той е минал към тъмните сили, и мога да допълня набора от приказни герои, явно имаме и Дарт Вейдър в момента на сцената, ще Ви помоля да бъдем пестеливи при подобни изказвания, защото съм убедена, че господин Радев ще свърши своята работа, но имам силно притеснение за това… (Шум и но имам силно притеснение за това, че той ще изпълни всичко формално, което Конституцията му повелява, но имам силно притеснение за това, колеги от БСП, че ние ще свършим своята работа, защото Вашите представители в Комисията вчера се въздържаха и не подкрепиха това решение. А правният абсурд, който ни се предложи от една друга парламентарна партия, която е във Вашата коалиция и имаше претенциите да продължи управлението, беше да направим едно бързо изменение на Закона за енергетиката, за да дадем възможност на останалите четирима от членовете да изберат помежду си председател. Изобщо явно не си давате сметка какво се прави от бързане, какво се прави, когато не се мисли достатъчно или когато желанието е едно – да се задържи властта на всяка цена.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Кирова, идвайки в Народното събрание, ние не Ви вярвахме – мислехме, че всяко Ваше предложение, с всичко, което Вие казвате, е лъжа и всяко Ваше предложение е опит да саботирате управляващите, за да покажете колко некомпетентни или колко неработещи са нашите решения. В крайна сметка опитът, който видяхме в Народното събрание, се оказа този – всички Ваши предложения, госпожо Кирова, на които аз станах свидетел, бяха: или една динена кора, която Вие подлагате ние да се хлъзнем; или опит да се саботира управлението и после да се каже, че то не работи; или опит да се вкара стрес в управлението; или опит да се събори правителството. Всъщност

когато господин Добрев говореше от тази трибуна как 25 стотинки за горивата били най тъпата мярка, защото, видиш ли, потреблението на българския пазар щяло да изразходи тези 150 милиона, определени за тази мярка, в рамките на две седмици и хората ще отидат на море и ще заредят на 25 стотинки, а ще се върнат и ще трябва да

са използвани 10 милиона от 150 милиона, или мярката за 25 стотинки за горивата ще стигне до края на годината. Госпожо Кирова, много е хубаво да говорите оттук как Вие сте много мъдри, какви политици сте, какви държавници сте. Ами, елате в залата, госпожо Кирова. Вие две седмици не влизате в залата и какво показвате?

Показвате истинското си лице – лицето на Бойко Борисов. Една лъжа – ето това показвате! Господин Атанасов, желаете ли втората реплика все още? Заповядайте. (Реплики.) Господин Табутов, за изказване, ако искате, мога да Ви дам думата след това. Репликите са заети отдавна, колеги. Мога да Ви дам думата за изказване.

искането на госпожа Кирова, както и на други колеги, няма да гласувам за това проекторешение и ще Ви обясня защо – защото не искам да участвам в този

по силата на конституционното решение и нямам намерение да гласувам, за да мога да го завивам да не настине, да е спокоен, да му дадем увереност. Този човек има достатъчно опит и е възстановен по силата на конституционното решение. А за някои хора, които шест месеца участваха в развратния филм, наречен законодателен процес, това е тяхната отговорност. На тях им харесваха стойките, които заемат в този развратен филм, харесваше им, докато имаха финансови интереси да участват в този развратен филм, а сега казват: „Ние сме в бяло и ние не трябваше да го правим.“ Аз не съм го правил и нямам намерение да го правя, така че няма да се отзова на Вашето искане, за да подкрепя Проекторешението. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Атанасов. Господин Ахмедов за трета реплика.

Госпожо Кирова, Вие потвърждавате ли днес, че ние за пореден път при този дебат на тази точка станахме свидетели на немощта на това управление? Ние от ДПС още във вторник направихме предложение тази точка да бъде разгледана в сряда като първа по чл. 47 и с това да намерим решение на това управление или най-вече на този проблем, но не бяхме чути. Ние днес за пореден път станахме свидетели, особено и през тази изминала седмица, как се изчегъртва свободата, как се изчегъртват достойнството, честта, демокрацията, държавността, а най-вече и държавата. Нарушаването на Конституцията и законите се превърна в емблема на управлението на „Продължаваме Промяната“ или на провала на Прокопиев. За пореден път станахме свидетели на носителите на морала и истината и Вие за последните шест месеца превърнахте лъжата в норма, клетвопрестъпничеството в патриотизъм, а нарушаването на Конституцията в героизъм. Призовавам Ви да спрете с лъжите! Призовавам Ви да спрете и с реставрацията на комунизма, за да я има България! Ние от ДПС ще подкрепим това предложение. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, господин Председател. Опитах се да си запиша всичко, което господин Митев адресира във връзка с моето изказване. Ще започна с това, господин Митев – не ни вярвахте, продължавате да не вярвате. Това, разбира се, е въпрос на Ваш избор. Когато говорите за закони и за внесени законодателни предложения, трябва да имате предвид, че малоумни в залата няма. Всяко едно внесено предложение от опозицията беше забавяно, задържано, невнасяно в Комисия, за да внесете Вие, копи-пейст – явно това добре се научава в съответните учреждения, които сте посещавали, подобно с много малко изменения. Ние подкрепяхме тези решения и от тази трибуна неведнъж сме Ви призовавали да припознаете предложенията, които правим, но да бъдат вземани тези решения. Всъщност това са единствените решения, които породиха някакъв смисъл и събраха консенсус в тази зала. Всичко останало, което внесохте като Ваша законодателна инициатива, създаваше не само бурни скандали, но ще създаде огромни проблеми пред българското общество и занапред. И така, за мярката за 25 стотинки. Недейте в пари отново да мерите ефекта от тази временна мярка. Ефектът от временната мярка ще бъде колко се е усетило от гражданите и колко от българските граждани са се възползвали – от нуждаещите се български граждани, защото мерките, които предложихте, са на калпак, не са таргетирани и ефектът от тях ще създаде възможност за злоупотреби, гарантирам Ви. За тези злоупотреби, които ще се случат по отношение на 25-те стотинки, тепърва има да разговаряме, защото и днес има бензиностанции, които имат един огромен списък с лични автомобили и раздават навсякъде отстъпка, и си я прибират под определена форма от държавата, и тепърва за това ще има да говорим. За всичко, което е недомислено, ще плащат българските граждани. И това са Вашите разумни предложения. Що се отнася до израза, който използвахте „свалихме Иван Иванов“, е дълбоко непознаване на работата на Комисията по енергийно и водно регулиране. Вие свалихте Иван Иванов затова, защото обяви в законоустановения срок каква ще бъде цената на електроенергията. И Вие го казвате – седем месеца след като сте в този парламент, от тази трибуна, без да изпитвате срам и неудобство? Ами Вие явно не се научихте как работи Не е нужно да Ви уча в момента – в един от последните дни на парламента, и честно да Ви кажа, и аз съм се научила тук. Не е нужно да откривате топлата вода и Америка. И още нещо, което е изключително важно. Уреждането на правните последици от отменения от Конституционния съд акт наистина не се нуждае от решение на Народното събрание, но аз държа да Ви помоля, колеги, да си дадете сметка за начина, по който ние продължаваме като Народно събрание да решаваме тези проблеми.

Всички проблеми, като се започне от проблемите със синьото гориво до проблемите с неприетите планове за ВиК дружествата, се случиха по времето на това катастрофално, най-бързо приключило в историята на българската демокрация, управление. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ

Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Решението на Конституционния съд не бива да ни изненадва. Това е поредното доказателство за гафа, който сътвори това Народно събрание. Един гаф или поредица от гафове, които, бих казал, се превръщат в система, в системност на това Народно събрание. Свикнахме вече някак си решенията на Конституционния съд, с които се обявяват законодателните инициативи на това Народно събрание, което е най-висшият орган, забележете, най-висшият орган в страната, да се обявяват за противоконституционни и едва ли не да ги приемаме като норма и за нещо естествено. Бих казал, че това е един от най-големите звучни шамари, а може би и най-грозното петно върху решенията, които Народното събрание взима. Това означава, че това Народно събрание – именно Четиридесет и седмото народно събрание, е с най-голям брак по отношение на законодателната си дейност. Дори не мога да дам пример, когато творим закон да е кръпка върху кръпка, когато донагаждаш един закон в полза на нещо. Този брак при тази законодателна инициатива, която ние показваме, доказва правотата, че този парламент е политически прецедент в най-новата история на парламентаризма. И причините за този прецедент, уважаеми госпожи и господа народни представители, са, че една подмяна беше поднесена като промяна. Второ, ние трябва да се научим на диалог, който е изключително важен за народните представители, независимо кой е в управлението и кой е в опозиция, особено важи за тези, които управляват и са в управлението на страната. Да диалогизираме не защото трябва да се харесваме, а най-малко да чуваме това, което излагаме като аргументи, съответно политическият опонент, управлението и опозицията. Това означава, че самите управляващи не трябва да чуват само собствения си глас – този вътрешен глас, който диктува тяхното его, и това трябва да е обица за ухото, особено за едно управление и за управленци, които реално държат съдбата на хората и на държавата в собствените си ръце с решенията, които взимат от най-високата трибуна, разбира се, и от решенията, които произтичат от самото управление. Но това си има обяснение, уважаеми госпожи и господа. Когато се създават безпринципни коалиции, на която бяхме свидетели – идейно несъвместими, на всички ни е ясно, дори бих казал, интелектуално несъвместими, като тук отварям една голяма скоба, не претендирам върху интелектуалните способности на нито един от нас, говоря за общия профил на базата, на която е създадена тази четворна коалиция. Надявам се и да си пожелаем, разбира се, в следващото Народно събрание, народните представители, които ще бъдат избраниците на народа, да са на висотата на самия парламентаризъм, който изисква Народното събрание. Да има народни представители, които няма да взимат емоционални решения, защото това е много важно, разбира се, да се спазват Конституцията и законите на страната, а не, както моят колега се изрази, да чуваме за различни изчегъртвания. Омразата да не е основен аргумент за защита на собствена теза, когато обосноваваш това, което искаш да защитиш и разбира се, лъжата да не е словесен аргумент и инструмент в защита на неработещи решения. И това може да се постигне, ще повторя отново, чрез диалог, разум за заедност, разбира се, и национален идеал, който трябва да преследва Народното събрание. Това решение на Конституционния съд е доказателство за нефелността на вече несъществуващата четворна коалиция. Надявам се веднъж залата да покаже висотата си и да подкрепи това решение и наистина КЕВР да заработи по най достойния начин в полза на обществото и хората. Благодаря Ви. изказване Петър Петров. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Мисля си, целта на изказването ми е, все пак бегло да Ви кажа, че Решение № 8 по конституционно дело № 4 от 2022 г. съдържа два основни постамента, посочва две основни нарушения, нарушения на два основни конституционни принципа. Единият – принципът на правовата държава, според който, когато Народното събрание приема актовете, трябва да съответстват на основния закон, сиреч на Конституцията. вторият принцип, който е нарушен, е принципът на политическия плурализъм, а именно парламентарните групи да могат да имат една предвидимост, когато правят своите политически волеизявления и осъществяват своите правомощия по Конституцията. Обаче и да Ви ги кажа тези неща, считам, че ще е безсмислено. На първо място, защото особено при процедурата по избор на председател на КЕВР и по приемане на правила за това демонстрирате – Вие от управляващото тогава мнозинство, една, как да кажа, надменност и непознаване на законодателната дейност. На следващо място, безсмислено е да го казвам, тъй като този парламент приключва утре, живот и здраве, и дори и всичките тези неща да ги обсъдим тук, няма да има смисъл, няма да има практическа стойност. Но вместо това, държа да Ви кажа нещо друго. Запознах се с внесения и впоследствие оттеглен на 17 януари законопроект на колегите от „Има такъв народ“, видях, че впоследствие на следващия ден при внесения нов законопроект от 18-и § 7 вече липсва, § 8 става § 7 и очевидно те са прави в това, което казват, аз поне имам основание да им вярвам на изказването, което направиха преди малко. Само, уважаеми колеги, и аз държа да Ви напомня за един законопроект и да Ви го покажа и аз – от 22 декември, това е законопроект на народни представители на парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ за промени в Закона за енергетиката, касаещ именно мандата на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране и за създаване на една възможност в чл. 12б, а именно пълномощията им да се прекратяват с решение на Народното събрание. Именно поради надменността на

За съжаление, така и този законопроект, който можеше да уреди проблема с всеки един член на КЕВР, включително и нейния председател, никога не беше разгледан в пленарната зала поради това, което аз наричам надменност, законодателна надменност на мнозинството в това Народно събрание. За съжаление, това, което се изисква, за да вляза вече е да направим така, че предходният председател на КЕВР отново да изпълнява тази дейност именно защото

от пленарната трибуна изразихме своите съображения, че този избор е незаконосъобразен и гласувахме против неговия избор. Така че не мога да се съглася с изказванията на предходноговорящите, като колегата Кирова, която дълбоко уважавам, че вината е на цялото Народно събрание. Не, вината не е на цялото Народно събрание за избора на господин Тодоров за председател на КЕВР, защото ВЪЗРАЖДАНЕ още тогава гласува против. Сега обаче ние ще гласуваме въздържал се, не защото имаме някаква юридическа позиция дали следва точно това да е процедурата, която да бъде направена, а именно предходният председател да изпълнява тези функции, докато евентуално в следващото Народно събрание се избере нов. Съображенията са ни малко по-различни и те засягат българското общество. От няколко дни по медиите се говори, че „Булгаргаз“ иска ново увеличение на газа с 54%, след като през юли месец имаше постигнато увеличение на газа с 32%, макар че специално „Продължаваме Промяната“ ни убеждаваха, а всъщност и от „Демократична България“, че газът ще поевтинее и ние от ВЪЗРАЖДАНЕ изключително много се притесняваме, че това, което ще се случи, и дано не съм лош пророк, но това, което ще се случи, когато изберем, всъщност не когато изберем, когато решим, че предходният председател на КЕВР ще продължи да изпълнява дейността си, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ се опасяваме, че е много вероятно това искане за над 50% поскъпване на газа да бъде уважено, което не ни позволява да подкрепим подобно решение и ние ще се въздържим именно защото това Четиридесет и седмо народно събрание никога не успя да приеме закон, с който да позволи мандатът на тази комисия – на КЕВР, да бъде прекратен в случаите, включително и в случаите, когато не упражнява дейността си против интересите на българското общество, нещо, което е много важно. Когато ние избираме тези хора за един петгодишен мандат, да не се налага да има ситуации като днешната, в която ние да се чудим какво да правим, имаме ли полезен ход и какъв да бъде този полезен ход. Ако не сте гледали скоро сайта на Народното събрание, само да Ви кажа, че вчера, 27-и, е внесено едно законодателно предложение от представители от „Демократична България“, доколкото си спомням, с което те се опитват да напипат някаква посока – юридическа, за изход от подобни ситуации в бъдеще. Няма нужда, колеги, да се опитваме да налучкаме кой би бил верният път. Просто трябва да можем да носим и да поемем отговорност, а не да си гледаме в телефоните доста често, когато избираме едни хора на едни регулаторни позиции за един петгодишен срок, в случаи когато се иска 50% увеличение на цената на газа, след като предният месец е допуснато с 32% увеличение на газа, ние да можем най-малкото да прекратим мандата на тези членове на тази комисия и за два или три месеца да стопираме тази неблагоприятна възможност за нов хомот върху българските граждани въпреки уверенията на представители на управляващото мнозинство, че това няма как да се случи. Напротив, това се случва тук и сега и това ще се случи,

Има ли реплики към господин Петров?

Господин Петров, аз ще направя реплика, тъй като Вие реферирахте към Вашия законопроект, нека не забравяме, че КЕВР е независим регулаторен орган и няма как Народното събрание, което го избира, което го избира, да прекратява мандата на целия регулаторен орган. Имаме прекратяване на индивидуални пълномощия. Вие предлагате прекратяване на пълномощията на цялата КЕВР, и то при едни субективни основания. Основанията обикновено знаете, изискванията и на европейското законодателство, тъй като тук имаме и такова, са изискванията да са ясни, да са обективни, критериите – да няма субективизъм в тях, така че няма как тук това Ваше предложение да бъде прекратено. И тъй като реферирахте и към господин Иван Иванов, много Ви моля, да не се спекулира с това негово възстановяване, защото той наистина се възстановява по силата на конституционното решение. Народното събрание съгласно чл. 90, ал. 4 от Правилника и Закона за Конституционния съд чл. 22 има задължението да уреди последиците. Да, това решение ще бъде прецедент. Да, оттук нататък това ще бъде вече практика на Народното събрание, но нека да не превръщаме господин Иван Иванов в човека, който ще носи цялата отговорност оттук нататък. Господин Иванов, за съжаление, е в такава хипотеза, че той е с изтекъл мандат от 2020 г. Господин Иванов дори и да поиска сега, след като приемем това решение, автоматично от Решението на Конституционния съд да подаде оставка, и това не може да направи, защото той не е в тази хипотеза на предсрочно прекратяване на пълномощия, а просто може да излезе в отпуск. Затова нека върху него да не се струпва и да не се стоварват отново такива фрази като „мафия“, като „човек, който ще върши някакви нечестни и непочтени неща“, защото този човек през годините е доказал, че наистина е почтен и отговорен политик и експерт. Нека да му запазим името предвид цялата тази ситуация. Да, той няма никакво желание да се върне в КЕВР, но за съжаление, дотук го докарахме Народното събрание и той трябва да изпълни това свое отговорно задължение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА:

Просто Вие направихте това, което ВЪЗРАЖДАНЕ прави всеки път – казахте следното: „Взетото решение през януари месец е грешно.“ Предложението, което сега прави Народното събрание, за да поправи Решението на Конституционния съд и да вкара България в състояние, в което да могат да се вземат решения от КЕВР, също е грешно. Вие не подкрепихте първото решение, няма да подкрепите и сега, а на всичкото отгоре нямате никакво друго работещо предложение, господин Петров. Това е, което Вие правите седем месеца – излизате, обвинявате за лошите решения, казвате, че новите предложения са грешни, и нищо не предлагате. Това ли Ви е ВЪЗРАЖДАНЕТО? Благодаря Ви, господин Митев. Заповядайте, колега, за трета, последна реплика. Благодаря Ви, госпожо Председателстващ. Колеги! Господин Петров, след репликата на госпожа Митева искам да Ви кажа, че нещо, което ни притеснява при Вас, е, както каза госпожа Гунчева, че Вашият лидер Ви взема двете трети и нямате

Благодаря Ви, господин Иванов. Време е за дуплика. Заповядайте, господин Петров. Ще се опитам да не нарушавам Правилника. Благодаря Ви, госпожо Председателстващ. Уважаеми колеги, по реда на репликите. Колега Митева, съжалявам просто, че този дебат се разразява сега, а не в едно гледане на нашия законопроект. Защото, ако беше влязъл в залата, ние можехме да ги дискутираме тези въпроси – дали трябва на цялата комисия, както ние общо сме го задали в Законопроекта, или можеше с промени между първо и второ гласуване, както се прави в Четиридесет и седмото народно събрание, за съжаление, наложено като недобра практика, да променим пълномощията, да добавим член на Комисията. Това, разбира се, са работни разговори и ние нямахме нищо против с оглед духа на закона, тъй като смятам, че Вие сте разбрали прекрасно какъв е духът на закона, макар че аз не мога да се съглася, че ако го приемем, би нарушил европейското законодателство. Мисля, че знаете много добре, че доста от актовете, които, за съжаление, се приеха в Четиридесет леко противоречат на европейското законодателство. По отношение на втората точка, която Вие, колега Митева, засегнахте, държа да кажа, че аз дори не съм споменавал името на предходния председател на КЕВР. Ние няма да подкрепим това решение не защото смятаме, че той ще влезе в някакви задкулисни договорки, което също не съм казал, държа да отбележа, а просто защото имаме основателни притеснения, че това поредно искане за увеличаване цената на газа от 52% ще бъде уважено. Това е нашето притеснение. Ако някой може да обясни на българските граждани как ще бъде одобрено от Комисията за енергийно и водно регулиране това увеличение, поредно, ново, на тези 54% от цената на газа, нека да излезе и да ни го обясни, защото досега от управляващата коалиция чувахме единствено, че цената на газа пада и ще е много по-евтина дори от предходните доставки от „Газпром“. Само заради това ще гласуваме въздържал се. На следващо място, по отношение на втория репликиращ. Колега Митев, не е нужно ние да подкрепяме или не днес вземаното решение. По волята на Конституционния съд предходният председател следва да заеме длъжността си, защото това казва законът. Но за съжаление, от „Продължаваме Промяната“ именно въведоха тази практика в Четиридесет и седмото народно събрание да се налагат някакви последващи санкционни актове и решения на Народното събрание, които да прехвърлят отговорността или да послужат като оправдание за определени действия. Само ще Ви напомня за едни гласувани 600 милиона за пътни ремонти, които изрично управляващата коалиция поиска да влязат в Народното събрание като санкция, положителна, утвърдителна санкция с решение на Народното събрание, което беше абсолютно ненужно, и сега за всеки случай се иска отново Народното събрание да приеме подобно решение, което за мен дори не е нужно. И на последно място, към третия репликиращ. Уважаеми колега, не знам дали ние имаме нужда от експерти, но моля Ви, все пак не идвайте с маратонки в пленарната зала. Това е неуважение към парламентарната институция. И на последно място, приключвам, господин Председател, забравих да кажа: колега Йорданов, наистина в положителен смисъл го казвам, много приятно впечатление ми прави като юрист и като бегло разбиращ английски език надписът на Вашата тениска. С нея в момента, като излязохте на трибуната, спасихте много български родители от стотици хиляди левове непредвидени разходи за обучение в чужбина. Благодаря Ви за което. Уважавам Вашия избор.

Смятам, че Решението на Конституционния съд, свързано със законосъобразния избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, трябва да бъде много внимателно анализирано от управляващото в този парламент мнозинство, и по-специално от колегите от „Продължаваме Промяната“. Ако те анализират внимателно мотивите на Конституционния съд и видят какво точно са нарушили, ще им стане ясно защо управляваха злополучно само шест месеца. Конституционният съд много ясно е казал какво сте нарушили, уважаеми колеги от управляващото мнозинство, и по-специално от „Продължаваме Промяната“. Ами Вие сте нарушили принципа на правовата държава, Вие сте нарушили политическия плурализъм и равнопоставеност. За съжаление, колеги, тези нарушения не са еднократни. Просто седнете и четете много задълбочено това решение на Конституционния съд и ще видите, че през цялото време на Вашето управление Вие грубо неглижирахте законите, Конституцията. Вие се държахте арогантно, уважаеми колеги, държахте се неуважително към политическите си опоненти, не зачитахте тяхното мнение, не искахте да се вслушате в това, което ние тук от тази трибуна Ви казвахме. Същото това, което Ви говорехме от тази трибуна, свързано с избора на председател на КЕВР, Ви го повтори и Конституционният съд, но Вие тогава ни се усмихвахте и смятахте, че над Вас – небе! Държахте се през цялото време изключително нагло, за голямо съжаление, и смятахте, че всичко започва и свършва с Вас – с „Продължаваме Промяната“. Сами си сложихте етикета, че че сте борци с корупцията и само и единствено Вие се борите с корупцията, и Вие имате право да говорите за това. А всички останали Ваши политически опоненти или някой, не дай си боже, от коалиционните Ви партньори, който не е съгласен с Вашето мнение, от тази трибуна, от медиите го обявявахте за

Ето ги последиците. Това са последиците – незаконосъобразни решения, които водят до хаос в цялата държава; незаконосъобразни решения, които водят до това да се сринат цели системи. Такава система, каквато е енергетиката, пряко свързана с националната сигурност на страната. И това се дължи не на нещо друго, а на Вашата арогантност, на нежеланието Ви да четете законите, да ги спазвате и да се вслушвате в мнението на политическите си опоненти. Ние сме абсолютно добронамерени, когато Ви казваме всички тези неща. Ние, за разлика от Вас, работим за българските граждани и ни интересува тяхната съдба – не ни интересуват посредниците, не ни интересуват Със съжаление го казвам – Вие сте млади хора, повечето от Вас възпитаници на Харвард, ами не успяхте да издържите този тест за отговорността. Абсолютно безотговорно поведение през цялото време! Не е отговорно министър-председателят да обяви за държавна тайна откъде ще са доставките на газ за България. Не е отговорно да фалираш обществения доставчик на природен газ, да го доведеш до технически фалит и сега да плеснеш с ръце и да кажеш: „Оттук нататък да се оправя служебното правителство или който намери за добре.“ Така че, уважаеми колеги, четете внимателно Решението на Конституционния съд.

Уважаема госпожо Петкова, ГЕРБ се държаха нагло и арогантно 12 години, докато управляваха в полза на чекмеджетата. Те грубо игнорираха доходите и хората, само за собствените си чекмеджета. И срещу нас не са гражданите, срещу нас е корупцията и комисионерите на „Газпром“.

как живеете с това противоречие да говорите за отговорно поведение и сутрин да не се регистрирате в залата, за да има кворум, за да приемем законите, които са важни за всички български граждани? (Ръкопляскане от Може ли да обясните на българските граждани защо две седмици отказвате – Вие лично – да влезете да се регистрирате като народен представител, чиято работа е да приема закони в полза на обществото? Вие лично, госпожо Петкова, отказвате да влезете да се регистрирате и да осигурите кворум – точка 1. Вие говорите за арогантност, но, госпожо Петкова, огледайте се – Бойко Борисов е примерът за арогантност. В Тълковния речник на българския език

Това не е ли нагло поведение и арогантност, госпожо Петкова? С какви очи излизате тук и обвинявате „Продължаваме Промяната“ в арогантност и наглост? Да, може би Решението на КЕВР не е било най-доброто решение и сега затова го има този дебат,

Госпожо Петкова, много Ви моля, когато отговаряте сега на репликите, да отговорите и на тази. И да припомните на господин Искрен Митев, който обича образите, да му припомните още един образ. Нали беше казал тук, че се бори срещу Волдемор? Онзи ден той каза, че изпитва гняв – гняв. Припомнете му какво казваше Мастер Йода: „Страхът ражда гняв, гневът ражда омраза, а омразата е първата стъпка към тъмната страна.“ Припомнете на този млад човек, че ако изпитва гняв, той вече е в тъмната страна и не е Люк Скайуокър, а заплашва да се превърне в Дарт Вейдър.

Благодаря, господин Председател. Благодаря на колегите, които ме репликираха. Първо, по отношение на репликата на господин Ангов. Господин Ангов, доколкото си спомням, Вие бяхте, мисля, в кабинета на госпожа Бъчварова, в правителството на премиера Борисов. Би трябвало да сте наясно, че арогантност и такова поведение не е имало. Ако е имало, значи Вие сте били част от това поведение и просто продължавате промяната, нали така? Що се отнася до младия колега Митев. Колега Митев, на първо място, трябва да знаете, че нито за миг не се срамувам и не се притеснявам от това да изляза на тази трибуна и да говоря, защото ние от Политическа партия ГЕРБ през цялото време, през което сме управлявали, сме управлявали не с преврат, ние сме управлявали след редовно проведени избори. Българският народ ни е дал мандат да управляваме и повярвайте, ние винаги сме работили единствено и само в интерес

Така че извлечете си поуките, нямаме причина да се притесняваме и да се срамуваме от нашето управление. Резултатите са налице, работили сме за хората. Ако има нещо, което е направено, то е направено по време на това управление

Уважаеми колеги от „Продължаваме Промяната“, обръщам се към Вас, защото Вие сте изключително амбициозни, изключително мотивирани да управлявате, искате да управлявате, не Ви се получава, но продължавате да искате. (Смях от ГЕРБ-СДС.) Поради тази причина, Ви казвам, като доста по-възрастен от вас колега, а и с повече опит, с гняв и с омраза държава не се управлява. Вие трябва да се научите да бъдете отговорни, да бъдете добронамерени, защото хората усещат, когато някой е гневен и работи с омраза. Повярвайте ми, никога резултатите не са добри, ако управляваш с омраза и с лъжи. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

групата на ГЕРБ-СДС не е отсъствала от залата и не е отказала да се включи в дебатите и да направи своите предложения. Кворумът обаче сутрин, особено при създадената ситуация, когато де факто мнозинство явно няма, е Ваша работа.

Госпожо Петкова, да, бил съм съветник на вицепремиера Румяна Бъчварова, която е един изключително честен и почтен човек. И там отговарях за образователни политики, които бяха изцяло насочени в полза на икономиката, и имах абсолютна свобода да ги реализирам, като експерт. По-интересното е какво обаче видях? Това бяха колегите ми, които работеха по електронно управление и административна реформа, които приемаха едни смели стъпки напред – въведоха оценка на въздействието в законодателството, което се предлага от Министерския съвет, и още n на брой други неща до момента, до който не се разбра всъщност от остатъка от ГЕРБ, че всъщност в електронното управление има пари за харчене. И тогава господин Томислав Дончев каза: аз вече отговарям за електронното управление и аз ще разпределям парите и този ресор беше прехвърлен от госпожа Бъчварова към господин Дончев. И още нещо, понеже говорихме как са сваляни правителства. Да, вот на недоверие, защото една партия подмени, както казах днес, вота на гласоподавателите си, но Вашите правителства са сваляни с камъни и протести. И не на последно място, господин Председател, една много кратка процедура, няма смисъл да я отделяме, моля да направите забележка на немладата дама председател на група да не ми вика момченце. Благодаря. Благодаря, господин Ангов. Това съм го пропуснал. Видяхте, че се сменихме, и сега сега не знам, като не съм бил свидетел, не мога да направя веднага забележката. Ще изчакам да Ви нарече още веднъж

Много Ви моля, не позволявайте повече от тази трибуна да бъдем унижавани като народни представители. Това, което се говори от тази трибуна под формата на реплики, на дуплики, особено на дуплики, които се отнасят към управление може би 30 години назад, да се върнем, по обиден начин при това, към сегашното Народно събрание, са абсолютно непристойни.

други изказвания има ли? Моля? Добре, има още едно. Питам, за да знам да натисна копчето, но засега не. Заповядайте, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, слушах внимателно дебата и мисля, че той е знаков за нещо, което се случи в последните шест месеца в България. От всичко казано дотук ми се струва, че доскоро управлявалите няма да подкрепят този законопроект, и то няма да го подкрепят не защото имат някакви същности забележки по него, а просто така, защото вече сме в предизборна ситуация и трябва да си направим малко пропаганда. Обаче знаете ли, мисля, че големият проблем, който доведе до провала на тази четворна коалиция, беше фактът, че основната политическа сила в него, „Продължаваме Промяната“, така и не разбра, че изборите са свършили. Вие шест месеца продължавахте да се държите като в предизборна ситуация, не предлагахте политики и предлагахте говорене срещу доскорошния си политически опонент, съответно нагнетявахте постоянни разломи и битки в тази зала, и съвсем естествено завършвате по начин, по който завършихте.

от някакви хора. По същия начин, припомням и на господин Митев, защото откъде започна всичко, очевидното непознаване на Закона за енергетиката в какви срокове се произнася КЕВР доведе до една насилствена смяна на добрия председател Иван Иванов, нямащ нищо общо с ГЕРБ впрочем, просто продължаващият Ви нагон на предизборно говорене да бъде удовлетворен. И сега сме в тази каша въпреки всички предупреждения, които Ви отправяха по-опитните наши колеги, че вършим нещо антиконституционно, че правим нещо, което ще има лоши последици, каквито има то. Аз си бях подготвил по-дълго изказване и по-философско, но тук председателят ме репликира. Вие ни вкарвате в една ситуация, включително и с това конкретно решение на тук се цитираше Дарт Вейдър, аз по-реален писател ще цитирам, Гьоте: „Силата, която зло желае, пък все добро твори.“ Приемете, чисто статистически, хипотетично, че не всяко предложение на ГЕРБ-СДС е насочено към творене на зло, то чисто статистически е невъзможно. Най-малко си отговорете на въпроса защо Борисов управлява девет години, а Вие не можете и шест месеца? Защото може, а Вие не можете. Той не е дошъл с Трети украински фронт или с Шести американски фронт на власт. Избран е от българите да управлява. Добре-зле, с няколко месеца по-малко от най-дълго управлявалия министър-председател Станко Тодоров. И последното, което искам да Ви кажа, ако можем да извлечем някаква поука от цялата тази ситуация. Има смисъл това решение да бъде подкрепено, то може би чисто като законодателен акт не е кой знае какво, но то наистина ще успокои, ще върне някаква нормалност. Иван Иванов е доказан професионалист, трудно може да го упрекнете в политически пристрастия и не виждам тук защо, защо, не чувам по-скоро от дясно, най-дясно, няколко думи да бъдат казани за него, защото това беше един добър техен специалист. Но хубавата история, с която искам да завърша, е от шопско. Това е

Благодаря, господин Дилов. Има ли реплики към това изказване? Не виждам. За реплика ли? Господин Дончев първо, след това господин Станков. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Уважаеми господин Дилов, аз като цяло съм съгласен с анализа Ви, но имате един съществен пропуск в него и това е симптомът на тоталната когнитивна нищета – да не можеш да разбереш какво се случва? Слушам голяма част от дебата и не преставам да се удивлявам каква голяма част от изказванията на колегите нямат никаква пряка връзка с темата. Това са паралелни светове. Да не коментираме колегата, който – става ми мъчно за госпожа Бъчварова, е работил при нея и не знае портфолиото на началника си.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Дилов, понеже споменахте, че действително до момента никой не е споменал по същество няколко думи за господин Иван Иванов дългогодишен председател на Комисията по енергийно и водно регулиране, избран още в далечната 2015 г. Аз като човек, имал възможността повече от шест години да работя с него, само искам да Ви кажа, че днешното решение освен изправяне на една неточност и изчистване на грешка, на решение на парламента, което е противоконституционно, имаме своеобразна победа за връщане на поста, и по-скоро продължаване на мандата на човек, който допринесе до голяма степен за всички реформи в енергетиката, които се извършиха от 2015 г., та до ден днешен. Говорим за възстановяването и създаването на Енергийна борса, говорим за изчистването на всички задължения в енергетиката и създаване на механизми, говорим за човек, дейно участвал и в създаването на Фонд „Сигурност“ в електроенергийната система, и още много други неща. С други думи, сериозен човек, който съм сигурен, че дори и в това време, в което е описано, дори и днес от президента на държавата, като време, в което се показа, че енергетиката беше най-сериозно потърпевша от управлението на „Промяната“, ще подпомогне процесите отново енергетиката да стъпи на своите крака и да продължи да се развива както и преди години, и то печелившо, добре, с ясни планове какво и как ще се прави. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Станков. Госпожо Митева, заповядайте за трета реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Станков малко ме изненада. Господин Дилов, това решение ни е необходимо точно заради това, защото господин Иванов е един фин човек един човек, който независимо от решението на Конституционния съд без наш акт, който да уреди последиците, предвид липсата на такава практика и новата практика на Конституционния съд от 2020 г., няма да влезе в кабинета на председателя не защото е безотговорен, а защото прекалено много уважава принципите на правовата държава и защото знае какво е правна сигурност и стабилност и защото знае какви са последиците от актовете на КЕВР за цялото общество и няма да допусне да има съмнение в нито в нито един акт на Комисията оттук нататък, а и предвид цялата политическа обстановка. Тук, предвид и Вашите думи, ще кажа само, че отново виждаме принципа: „Бързай бавно!“, защото защото това, което се случи, е, че Законът беше приет и влязъл в сила на 1 февруари, на 9 февруари избрахме председател на КЕВР и ако бяхме приели този 14-дневен срок, едни седем дни ни деляха от едно напълно конституционносъобразно решение. За съжаление, в тези седем дни нищо не се случи. КЕВР не взе нито едно важно решение, включително до края на месец февруари не се случи нищо съществено в КЕВР и това беше просто един удар в празното пространство на Народното събрание и поредният позорен акт. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Митева. Заповядайте за дуплика, господин Дилов. Благодаря, господин Председател. Благодаря Ви, колеги. Аз не съм очаквал моето изказване да има цели три реплики, още повече съм свикнал да не ме разбират, по

че като не ги разбират, търсят вината в себе си. Напълно по същество е изказването ми, защото аз го започнах с това, че може би, не разбирам точно формално правните последици от неприемането на това наше решение, но госпожа Митева ги обяснява и аз тогава съм двойно по-притеснен, защото наистина, са верни тези клетви, които чуваме всеки ден за национално отговорно поведение, за държавно отговорно поведение, то тогава ние не трябва да оставяме този сектор в хаос, защото цели два месеца наистина рискуваме, и то точно в разгара на една предизборна кампания този хаос да стане още много по-голям. По отношение на господин Иванов аз не искам да влизам в една риторика, която ние да го обрисуваме като Наполеон, завръщащ се от „Света Елена“. Първо, на него самия няма да му хареса, това е един наистина скромен човек, аз го познавам от Четиридесетото народно събрание, в което бяхме колеги, много отдаден на това, което прави, педантичен до скучност понякога. Но в крайна сметка, замислете се, кой крепи държавата? Държавата я крепят чиновниците и може би политиците не разбираме, че същността на политиката е 90% мечти и 10% да накараме чиновниците да работят или обратното 10% мечти, и 90% да накараме чиновниците да работят. Кога работят чиновниците? Когато са спокойни, когато са уверени, че няма да станат жертва на политически метли и репресии, когато имат тази предсказуемост, която всички български граждани търсим. Мисля, че по този начин отговарям и на на първата реплика, защото аз не знам как ГЕРБ си назначаваше кадри. Тук се виждат много такива в това Събрание, и то не само в парламентарната група на ГЕРБ, и те не са глупави хора – никак,

трябва да положим усилия, защото хора като Иван Иванов и въобще като държавните чиновници, които избираме и които насърчаваме, те крепят държавата. Ние сме тези, които се опитваме да ѝ дадем някаква посока, някаква стратегия, но тези, които я крепят и всеки ден се срещат с българските граждани и българските граждани остават с впечатлението в каква държава живеят, са точно държавните чиновници – чиновниците в правосъдната система и във всяка една сфера на дейност. Така че това трябва да е наша грижа не само днес, но и занапред. Завършвам с молба да размислите

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днес обсъждаме ситуацията в КЕВР, интересното е, че предложението, което са дали ИТН, не са поканили господин Иван Иванов в залата, ние даже не знаем той иска ли да е председател на КЕВР, а ще го гласуваме и ще го избираме на такава позиция, или ще го слагаме на такава позиция? За мен целият този подход някак си не е много обмислен. Чухме различни изказвания. Чухме хора, които, когато са на тази трибуна, стават големи лъвове, а се оказва, че на Коалиционен съвет са мишки и слушат какво им казват, но на трибуната са много, много силни. Това се видя и вчера, между другото, на едно от прегласуванията им се скараха и моментално се оказа, че трябва да слушат, но от трибуната са много, много силни. За съжаление, чухме да се говори и за правен разврат. Нищо не чухме за моралния разврат (смях и реплики), който виждаме в коалициите,

За мен това абсолютно показва всъщност докъде сме стигнали. Чухме също така от един от колегите, че трябва да се внимава и в какво облекло се идва на работа. Няма да дойдем по бермудки, както каза господин Георгиев, но се оказва, че много хора излизат и всъщност се изказват с интелектуално ниво на бермудки. Така че за мен е важно, когато взимаме едно решение, на първо място, когато става дума за конкретна личност, трябва да чуваме тази личност. Не е ли тук моментът да чуем Иван Иванов и да каже – да, разбирам ситуацията. Да, съгласен съм. Не, предложен, даже не е поканен с допуск не знаем какво мисли човекът, но днес трябва да го гласуваме и да кажем – ти си. За мен някак си не е дообмислена цялата работа. И също това, че бяха внесени три предложения от ИТН, ГЕРБ и ДПС, всички в една посока, договориха се да се оттеглят другите две, в момента обсъждаме това на „Има такъв народ“. Но все пак за мен беше важно и мисля, че е ключово Иван Иванов да бъде в тази зала, за да чуем и той какво мисли. Благодаря. (Шум и реплики.) Момент, момент. Сега, преди да вдигнете всички ръце, преди Вас вдигнаха Петър Петров, Искрен Митев и Ива Митева.

и от приказките тук за политически разврат. Не съм съгласен и държа да спомена на всички, които са нагледен пример за този политически разврат, в последните пет-шест години, че не са налице подобни гласувания на ВЪЗРАЖДАНЕ в разни политически договорки. Само държа да спомена на тези хора, представители на политическия разврат, ако присъстват в залата, че когато се гласуваше закриването на спецсъдилищата,

„Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“. Когато се гласуваше изборът на нов гуверньор на БНБ, в унисон, „Продължаваме Промяната“ и ВЪЗРАЖДАНЕ гласуваха заедно. Затова не мога да разбера защо така избирателно от представители на политическия разврат би могло така да се създадат някакви усещания за подобни неверни коалиции. И последно, поне се спомена тук за явяването по маратонки, ами, за съжаление, сме виждали и явяване и по бермуди, за което съм се оплаквал лично и на предходния председател на Четиридесет и седмото народно събрание именно по този казус, за съжаление, колега Настимир Ананиев. Ананиев. За съжаление, тъй като това не е уважение към институцията да влезеш в Народното събрание във вторник, в деня за комисии, с бермуди и с маратонки. Не знам Вие как го разбирате? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Петров. Втора реплика Искрен Митев.

в част от изказването си за малко обяснихте за връзката между ВЪЗРАЖДАНЕ и ГЕРБ и тази връзка за мен е много интересна, както заедно протестираха, както заедно искаха да дадат правомощия още на Гешев, ние чухме от едно предишно изказване тук на господин Божанков. Може ли, господин Ананиев, да ни обясните още

Един момент, сега госпожа Митева трета реплика. След това дупликата, след това лично обяснение едно и след това двете процедури.

Вие бяхте депутат и в други Народни събрания и съжалявам, че Вашето изказване показа на нас всички в тази зала, че два часа и половина са били безсмислени и изцяло загубени, защото се оказва, че Вие явно или не сте слушали, или нищо не сте разбрали и за съжаление, тези Ваши думи показват истинското лице наистина на това, което се случваше последните шест месеца и защо се стигна до този до този ден днес и до днешното решение на Народното събрание – наистина много тъжно. А що се отнася до мишките в Коалицията, ако бяхме мишки, ние щяхме да продължим да стоим в Коалицията. Ние напуснахме коалицията, защото бяхме единствените, които на всеки Коалиционен съвет и в Народното събрание, тук и господин Гюров може да потвърди, и в Министерския съвет, на които аз съм присъствала, ние бяхме единствената опозиция вътре в Коалицията, защото не можехме да се съгласим, че принципите на правовата държава ще бъдат потъпквани ежедневно, че затова, за което сме влезли в Народното събрание, ще бъде изкривено и преобразено.

Благодаря, господин Председател. Господин Петров, те хората са казали – по гласуванията ще ги познаеш. Влизате – елементарно е, има независими организации като „Стража“, влизате в „Стража“ и поглеждате статистиката – с кого най-често гласува ВЪЗРАЖДАНЕ? С ГЕРБ и ДПС – ясно, няма субективизъм, има статистика (реплики), това са числа, така че аз не знам какво да Ви отговоря повече, свързано с гласуването, макар че истината за това, което се е случвало във ВЪЗРАЖДАНЕ, това е може би към господин Митев донякъде, може да се прочете и от това, което разказа госпожа Елена Гунчева какво се случва във Вашата група, кого слушате, как се взимат решения и така нататък. Мисля, че има доста фактология, която може да покаже по какъв начин, с кого и защо гласувате. Предполагам, господин Митев, че това отговаря и на Вашата реплика, която дадохте. Госпожо Митева,

когато Вие сте част от Правната дирекция и предполагам, че повечето правни законодателства са минавали през тази дирекция, което може би статистиката го потвърждава. Сега, в един момент, когато сте станали народен представител, се случват всички тези безумия, за които казахте от сцената. Ами, може би е добре да се върнете в Правната дирекция, за да държите контрола там. Но другото нещо, което е много важно, Вие говорихте за арогантно поведение, а до Вас седи човек, който излезе и който може би за последните шест-седем месеца показа нееднократно арогантно поведение от самата трибуна. Сега, разбираме, че извън трибуната е друго поведението, но от трибуната – арогантно

Лично обяснение – Джейхан Ибрямов, като приемем, че от името на групата донякъде го правите; Ахмед Ахмедов, Абровски и Чолаков – по начина на водене, нали така? Емил Георгиев – процедура, не е уточнил каква, след това Тошко Йорданов – лично обяснение, Ива Митева – също лично обяснение. След като изчерпим тези процедури, ще видя има ли още желаещи за изказване и ако има, ще дам почивка, а ако няма, ще помоля да изчистим тази точка и тогава да направим почивка. Първо, господин Ибрямов, имате думата. Благодаря, господин Председател. Госпожи и господа народни представители, взимам процедура по лично обяснение поради факта, че съм засегнат от думите на господин Ананиев, който нарече „Движение за права и свободи“, че осъществяваме политически разврат. Господин Ананиев, ако Вие сте пример за политическо примирие и поведение, и приличие, то жриците на любовта на Околовръстното са светици. Благодаря. (Смях, Господин Йорданов, не беше чак толкова смешно според мен. Сега давам думата на господин Ахмедов по начина на водене. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е по начина на водене и молбата ми към Вас е, господин Председателстващ, да не позволявате на господин Аз разбирам, че понякога и природата прави грешки. Благодаря Ви.

Каквото и да е, ние сме народни представители и според мен подобен език наистина е недопустим в залата. Чакайте малко, първо има поискани други процедури. След госпожа Митева – изчакайте и тя да си направи обяснението, тогава ще Ви дам и на Вас думата. Така, след това имаме господин Абровски – по начина на водене. Заповядайте, като призовавам наистина да спазваме, доколкото е възможно, добрия тон. ПЛАМЕН АБРОВСКИ (ИТН): Благодаря Ви, господин Председател. Разбира се, ние трябва да спазваме добрия тон и това е причината за настоящата процедура. Тя е насочена специално към Вас. Моля Ви, господин Председател, когато от тази трибуна по една такава важна точка се изказват хора, които в изказването си, както видяхме преди малко, явно демонстрират политическа немощ, да ги прекъсвате, защото виждате какво се случва. Благодаря Ви. Благодаря, господин Вигенин. Една съвсем добронамерена бележка към Вас. След изказването на господин Ананиев десетина човека поискаха реплика и Вие избрахте, защото може би нямаше как, избрахте трима души, от които само единият беше юрист, другите не, и затова дискусията отново тръгна в общополитически въпроси. Може би трябваше все пак да изберете трима юристи да направят реплика, защото изказването на господин Ананиев съдържаше един чисто юридически момент. Ако тук на трибуната се обсъжда операция на апандисит, аз няма да искам да се изказвам и предполагам, че председателят пък няма да дава думата на юристи да се изказват по медицински въпроси. Това беше юридически въпрос и просто трябваше да прецените другояче. Използвам случая, за да кажа, че господин Иван Иванов е председател на КЕВР и това не зависи от неговото желание или нежелание. Пак да кажем, за да върнем дискусията в руслото, с акта на Народното събрание – това решение, ние просто гарантираме, че изпълняваме решението на Конституционния съд. Един правен съвет, който го давам с цялата си убеденост – господин Иван Иванов може да влезе за един ден в сградата на КЕВР, да подпише заповед за местене на някой от членовете и да излезе, ако не иска да носи отговорност. Моля Ви, моля Ви, нека да не спорим. Казвам Ви едно възможно решение, а в хода на дебата и в хода на гласуването ще Ви кажа и още решения. Но това е юридически въпрос, не ни се бъркайте в работата. Това искам да кажа. (Реплики.) Хайде, няма да обяснявам дълго, но все пак в случая с репликите принципът е преди всичко да са от различни политически групи. Няма как да подбирам юристи и не-юристи, пък и от практиката знам, че при повечето юристи всеки един е на различно мнение от другия, така че нека да дадем плуралистично всеки да се изрази по казаното от предходния говорещ. Господин Георгиев пожела процедура. Благодаря Ви, господин Председател. Просто се чудя, колеги, до кое дъно ще стигнем днес? Канонизирахме жриците на любовта, говорим за политически разврат?! Господин Иванов е един наистина изключително достоен човек, който аз познавам от пет години като председател на Федерацията на потребителите, и казвам това много сериозно. Дайте да спрем да се упражняваме на неговия гръб. Водим предизборна пропаганда в момента. Този човек не заслужава. Нека да спрем с всякакви изказвания, всякакви реплики. Господин Георгиев, сега по процедура трябваше към мен да бъде това, а Вие задавате въпроси на ВЪЗРАЖДАНЕ. Те сега ще искат да отговорят сигурно. Колеги, аз наистина моля малко да успокоим топката, защото имаме сега поредица от лични обяснения. После на личните обяснения някои ще искат пак лични обяснения. Нека да подходим към следващите изказвания внимателно, за да не водят към ескалация на напрежението в залата, а обратно. Давам думата на господин Йорданов за лично обяснение.

да приемем, че съм арогантен, но предпочитам да съм арогантен, говорещ истината, вместо връткащ се, долен, безскрупулен лъжец!

Благодаря Ви, господин Председател. В началото на дебата говорих за законодателен разврат, а не за политически разврат. (Смях.) Това го е казал професор Стефан Киров преди 120 години. Виждате ли, колеги, къде сме се върнали ние?! Ако някой има нещо предвид друго с политически разврат, това е друга тема. Господин Ананиев, за призива Ви към мен. На мен ми е изключително неудобно и това е изключително лош знак за това Народно събрание – че аз като експерт и директор на Законодателната дирекция до влизането ми в Народното събрание, особено в този парламент, можех да въздействам и да спирам закони и да не допускам нито един мой закон да влезе в Конституционния съд и да бъде обявен за противоконституционен, за разлика от сега, когато аз съм народен представител и съм в управляваща коалиция и не мога да спра приемането на такива актове. Да, аз

ще стигнем и до Вас, какъв е проблемът?! Точно на секундата ли трябва?! Много моля да не ми подвиквате от залата. (Реплики.) Господин Гочев, имате думата. Промяната): Господин Председател, процедурата ми е изцяло към Вас. Вие аргументирахте Вашето решение да не накажете господата Ахмедов и Ибрямов, аргументирахте решението си да не наложите наказание на господин Йорданов за изказването му преди малко. Намирам решенията Ви за неправилни и мисля, че и на трите лица – господин Ахмедов, господин Ибрямов и господин Йорданов, трябва да бъде наложено наказание. Благодаря Абсолютно сте прав, господин Гочев. На мен даже ми е малко неудобно, че се налага да водя това заседание, но е по необходимост и няма как да стана оттук в момента. Наистина Ви моля да се държим прилично и достойно в един от последните ни дни.

Уважаеми господин Председател! ДПС показват истинското си лице – няма какво повече да кажа. Хубаво е, че не могат даже с аргументи, а стигат до обиди. Същото беше и при господин Йорданов, който, както казах, той е арогантен единствено и само от тази трибуна. Всъщност никъде другаде не е, но на трибуната става смел, силен и винаги обижда. Разбира се, няма аргументи, с които да защити позицията си, а обижда. Само едно нещо искам да кажа, защото господин Чолаков използва процедурата си като реплика към мен.

Господин Председател, Вие изтървахте залата, и то я изтървахте още преди няколко изказвания. Първото нещо, с което бих искал да Ви върна към дебата, Вие оставяте всеки да си говори по всякакви политически предизборни теми първо. Второ, Вие сте председателстващ в момента на Народното събрание, би трябвало стриктно да се придържате към Конституцията, да спазвате Конституцията и когато народен представител оттук прави изказване, което не е във връзка с темата, и още повече не спазва решение на Конституционния съд, което много ясно е казало какво трябва да бъде изпълнено, тогава Вие нарушавате също Правилника, защото не му правите бележка и защото го оставяте да говори свободни съчинения. И последно, не може да наказвате когото и да било, ако не накажете първия, който е споменал за политическия разврат.

Не може да оставяте от трибуната тази многополитическа росна китка (смях) да говори за коалиционни съвети, на които не е присъствал, и как съм се държал аз там.

Господин Йорданов, много моля! Разбрахме какво искате да кажете. Викайте, ще изчакаме. Така, приключихме ли с обидите, или да изброя всички, които след това по стенограмата ще извадя и ще наложа наказанията, и така и ще Ви останат?

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Вече няколко часа голяма част от дебатите са толкова низки и грозни, че не знам как не се чувствате, не се чувстваме неудобно?! В продължение на месеци видяхме коалиционен, идеологически и всякакъв друг разпад. Днес видяхме морален. Моля Ви да приключим! Да приключим това, което демонстрирате в пленарната зала. Дотук се стигна, защото мнозинството Ви не чуваше всички аргументи срещу безобразното газене на законите и Конституцията. Въпреки това никой от нас днес не си позволи да излезе и да Ви каже просто: „Ние казвахме ли Ви, че ще се стигне дотук?“ Защото Ви казвахме и с онова безумно решение от миналата година, когато наложихте мораториум на всички актове на Министерския съвет на Бойко Борисов,

срам ме е, че Вие сте ми колеги. Моля да преминем към гласуване, господин Председател, и този опустошителен за българския парламентаризъм дебат да приключи. Благодаря. Аз мога само да се присъединя към последния призив, но в същото време няма как да не дам думата на тези, които са заявили. Две изисквания имаше. (Реплика.) Като виждам с каква усмивка идвате, се опасявам, че ще продължим дебата в същия тон. (Шум и реплики.) Мисля, че моментът дойде наистина да затворим тази страница Не, много Ви моля. Мисля, че разбрахме какво искате да кажете, можем да го спестим, наистина. Господин Ненков, ако и Вие се въздържите, закривам дискусията и преминаваме към гласуване.

Решението е изчетено. То е във вида, в който е предложено. Мисля, че няма предложения за допълнение към него, така че ще го гласуваме във вида, в който е предложено.

След гласуването има искане за две процедури, само Ви предупреждавам просто да изчакате, да не тръгвате веднага. Мисля, че вече мога да подложа на гласуване

Уважаеми господин Вигенин, предлагам прегласуване, тъй като Президентът на Република България ни призова да решим този проблем тази сутрин. И много моля

Все пак да не забравяме, че Народното събрание е водещата институция, така че да не внушаваме подобни неща в момента. Ами прегласуване. Така или иначе господин Карадайъ го поиска пръв, и то силно, така че на база на неговото искане го правя.

И след това ще дам почивка. В дебата, който се състоя днес, имах намерение да взема думата по процедура, след като бе направена забележка на господин Тошко Йорданов за облеклото му, но реших да не отклонявам дебата в друга посока. Но сега ще си позволя да кажа няколко думи може би в този последен ден на това Народно събрание. Да, аз продължавам да не приемам тениската на господин Тошко Йорданов… ПРЕДСЕДАТЕЛ проблемът е в двойния стандарт, който председателите, председателстващите това Народно събрание винаги проявяват. моята препоръка към всеки един следващ председател на едно следващо Народно събрание е да не прилага двоен стандарт, защото Вие, колеги, ако се огледате, ще видите спортно и атрактивно облекло, ще видите дънки, маратонки, ризи върху панталон, ризи без вратовръзка, с вратовръзка, прозрачни поли и рокли и така нататък. Ще Ви дам един пример. Уважаеми колеги, аз съм Ви споменавала, че съм учител и дълго време съм работила в Министерството на образованието. Имаше една година заседание – годишно, с началниците на регионалните инспекторати, където аз направих сериозна забележка на началниците за облеклото им. Казах им следното, защото началникът на регионалния инспекторат – така се наричаха тогава инспекторатите, е пример за подражание на директорите, директорите са пример за подражание на учителите, учителите са пример за подражание на учениците. Ние тук в това Народно събрание, уважаеми колеги, не само с външния си вид, но и с езика си, и с поведението си трябва да бъдем пример за подражание, и това е също една препоръка към настоящия и към всеки следващ председател на Народното събрание. Българският език, който тук се използва, е безобразен, уважаеми колеги. Особено, когато излязат да говорят министри. И председателят трябва да им прави сериозна забележка – за екането, мекането, липсата на словоред, липсата на речников фонд. (Ръкопляскания от за поведението, уважаеми колеги – поведението ни не трябва да бъде фалшиво! Но аз ще дам тук два примера с риск

Нека да са 30 секунди.

Другото, което искам да дам като пример – нещо, за което твърде дълго съм се въздържала, но на Председателския съвет го заявих.